Prelazimo na - Izvješće o radu Odbora za predstavke i pritužbe za 2012. godinu Podnositelj izvješća je Odbor za predstavke i pritužbe temeljem članka 93. Poslovnika Hrvatskog sabora, a materijal ste primili u pretince. Želi li i predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani predsjednik Odbora uvaženi Josip Salapić. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege zastupnici. Malo nas je ostalo u sabornici, pa onda i ja ću iskoristiti evo da ispred Odbora

sukladno Poslovniku Hrvatskog sabora dužan izvještavati Sabor o uočenim nepravilnostima o kršenjima propisa kao i o pravima građana u postupku pred državnim tijelima koje imaju javne ovlasti. Moram napomenuti da je ovo Izvješće za 2012. godinu, a da za 2011. i 2010. godinu Hrvatski sabor nije dobio priliku imati Izvješće rada ovoga Odbora. Mi smo i članovi Odbora zajedno, dakle u ovih godinu dana održali negdje oko 5 sjednica, razmatrali smo 429 pisanih predstavki i pritužbi kao i opetovane predstavke i pritužbe, te njihove nadopune iz ranijih godina a koje su odboru dostavljene u 2012. godini. Trebamo napomenuti da dnevno zna dolaziti u Odbor i oko 30 do 40 predstavki. Dio predstavki se prima i telefonskim putem tako da su zaposlenici u Odboru zaposleni tijekom cijele godine. Ono što je posebno, dakle važno za istaknuti o samom načinu rada Odbora, a i o tome na koji način se podnositeljima predstavki odgovara. Prije svega, dakle stvara se i određeni odnos Hrvatskog sabora prema našim građanima. Jer građani Hrvatskom saboru, Odboru za predstavke i pritužbe se svakodnevno obraćaju sa svojim problemima zaista treba ozbiljno shvatiti ovu problematiku i ovu tematiku. Isto tako, napomena je našega Odbora da sadašnje poslovničke dakle mogućnosti nisu u dovoljnoj mjeri jake da bismo mi do kraja mogli zaključiti ili zatvoriti slučaj koji se nađe pred Odborom. Mi smo na ovih 5 sjednica razmatrali pojedinačne slučajeve. Imate ovdje u izvješću o radu našega Odbora ono što smo primijetili, a to se u posljednje vrijeme mijenja pomalo. To je da ta šutnja administracije, šutnja ministarstava prema i našim upitima i našim zahtjevima prema Odboru se pokazala u dosta slučajeva to smatramo da nije dobro jer onda ni mi ne možemo odgovarati građanima, a najmanje što možemo učiniti za podnositelja predstavki ako ona ima, dakle opravdanu dakle potrebu da se po njoj radi je to da Odbor građanima i građankama Republike Hrvatske pisanim putem odgovori na upite i zahtjeve koje su podnijeli pred naš Odbor. U ovom izvješću se osobito ukazuje na predstavke i pritužbe iz područja prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi i zaštite obitelji, predstavke i pritužbe vezane uz rad pravosuđa i uprave, a osobito u pogledu dugotrajnosti pojedinih sudskih, odnosno upravnih postupaka, predstavki i pritužbi u vezi sa bespravnom gradnjom i zaštitom okoliša, predstavke i pritužbe koje se odnose na ostvarivanje pojedinih imovinskih prava u zato propisanim postupcima, predstavke i pritužbe koje se odnose na područje nadležnosti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, predstavke i pritužbe s područja zaštite potrošača, predstavke i pritužbe vezane uz provođenje ovrha na računima pravnih i fizičkih osoba, predstavke i pritužbe s područja radnih odnosa, posebice predstavke i pritužbe sindikata koji zastupaju interese javnih i državnih službenika i namještenika. Posebno je naglasiti da je najveći broj predstavki i pritužbi u 2012. godini njih 171 bila iz područja pravosuđa i uprave, 98 iz područja stambene, komunalne i imovinsko-pravne problematike, 53 iz područja rada i radnih odnosa, 86 sa socijalnom i zdravstvenom problematikom, te 21 predstavka i pritužba iz ostalih područja. Ono na što smo mi posebno upozoravali građane što i nije bila nadležnost našeg Odbora, ja sam zamolio i djelatnike u Odboru, mi na određeni način pružamo i besplatnu pravnu pomoć onima koji se obrate. To su pretežito građanke i građani sa slabijim imovnim stanjem i osobe koje nisu dovoljno upućene u zakone Republike Hrvatske, pa evo potrudili smo se u Odboru na određeni način i ono što je, dakle izvan onoga što Odbor treba raditi pomognemo našim građanima i građankama da se, dakle mogu snaći u problemu koji ih je snašao, pa da ih se uputi, da na najbolji mogući način dođu do odgovora na pitanje koje postavljaju pred Odbor. Danas smo i na Odboru za pravosuđe razmatrali i dio problematike o predstavkama i pritužbama koji dolazi u Odbor za pravosuđe. Ono što mi moramo napomenuti u naš Odbor iz raznih drugih državnih ministarstava pa i samog Ureda predsjednika Republike i predsjednika Hrvatskog sabora se prosljeđuju predstavke i pritužbe građana. I mi se trudimo da u onome, dakle svom poslovničkom i zakonskom okviru učinimo sve da se građanima pomogne i da im se odgovori na predstavku i pritužbu na način da, na koji adekvatno mogu zatražiti pomoć i ostvariti zaštitu o problemima koji su se našli pred upravnim tijelima Republike Hrvatske. Ono što nije dobro, a što se u proteklim godinama primjećivalo to je da se, dakle neke predstavke i pritužbe građana ne shvate dovoljno ozbiljno pa da se kao što su bile, evo imate u izvješću i sve slučajeve koje smo imali, da se državna tijela i ministarstva dopisuju jedni sa drugima, da se sav problem svodi na to da se to pokušava riješiti na način da se nadležnost prebacuje na nekoga drugoga. Mi smo to pokušali u ovih godinu dana promijeniti i trudimo se, dakle da na svaku ozbiljniju predstavku i pritužbu građana odgovorimo i da im se na adekvatan način pomogne kada se nađu pred problemom i pred našim Odborom. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Prvi na redu je klub HDZ-a i kolega Ilija Filipović. Izvolite.

reći par riječi u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice i odmah na početku da će klub HDZ-a podržati ovo izvješće jer ovo je jedno od rijetkih stalnih saborskih tijela koje podnosi Saboru izvješće za proteklu godinu. Vidite, ovdje nema nitko iz Vlade. Vlada ovdje nije osjetila potrebu poslat bar nekoga da posluša, ispričavam se, ima netko iz Vlade? Nije potrebno to znamo, ali hoću reći da nije bilo predstavke, nije bilo gotovo predstavke a da mi u raspravi na odboru po pozivu nismo imali i predstavnika resornog ministarstva koji je pripomogao, dakle saslušali su ljudi iz Vlade i pripomogli kako dalje krenuti sa određenim predstavkama koje smo dobivali od građana. Ja nisam očekivao ovdje, nisam naivan, da će ovdje sjediti cijela Vlada jer i ne mora, ali itekako se tiče svih saborskih zastupnika, nas je nemali broj, i cijele Vlade što to misle građani RH o državnim tijelima vlasti kojima šalju svakodnevno veliki broj predstavki, pritužbi, prigovora itd. Čuli ste od gospodina Salapića da je odbor u prošloj godini razmotrio 429 predmeta. Obavio niz razgovora, primio jako veliki broj građana. Dakle, to je jedan odbor koji služi građanima kao rame za plakanje jer kad iscrpe sva tijela, sve instrumente, sva sredstva onda se pojave sa svojim prigovorom, sa svojom pritužbom Odboru za predstavke i pritužbe Hrvatskom saboru i onda mi skupa s njima vjerujte mi plačemo nad njihovim sudbinama koje nisu male. Strašne se stvari događaju, mnogi manipulanti, prevaranti ostavljaju građane RH bez imovine uz pomoć odvjetnika, dakle u službi njihovoj i javnih bilježnika koji ovjeravaju jer ne možete prometovati nekretninom ako to nije dobilo javnobilježničku ovjeru, a ne ulazi naravno javno bilježnik da li je netko nekoga prisilio, da li je netko nekoga izlihvario, da li je za sitan novac to pretvorio u neku novu valutu i to netko star, častan, pošten koji živi život u ovoj zemlji biva doveden do ludila i ostaje na ulici ni šator mu nitko ne osigura manipulanti i prevaranti dakle po našim sugestijama završavaju preko USKOK-a u DORH-u i vode se sudski postupci o mnogima od njih. Ja ne govorim ovdje namjerno o konkretnim predmetima, ali sve ovo što govorim ima svoje utemeljenje u predmetima koji su pristizali, o kojima smo mi na odboru raspravljali. Glavninu ovog posla o kojem ja govorim ponio je jedan mali tim ljudi koji rade u Odboru za predstavke i pritužbe i svi članovi odbora, žao mi je što smo samo nas dvojica ovdje, gospodin Salapić i ja, što je ovako malo saborskih zastupnika da ovo čuju, što je ovo jako bitna tema u kojoj bi praktično trebao sudjelovati svaki, razmišljao sam čak o tome, svaki saborski zastupnik. Razmišljao sam čak o tome da bi bilo jako dobro godišnje održati jednu tematsku sjednicu Hrvatskog sabora na kojoj ćemo mi iz odbora pripremiti, podijeliti, napraviti sukus tih svih predmeta, pozvati dakle i mjerodavne predstavnike mjerodavnih naših državnih tijela koje će nam pripomoći u radu i da održimo tematsku sjednicu na ovu temu. Jer ovaj odbor djeluje onako kao odbor za neke predstavke i neke pritužbe nekih građana, dakle ne nekih građana naših državljana, naših građana. To su sudbine ljudi koje su svaka od njih priča za sebe. Vjerujte da bi se svaka ta priča, svaki taj predmet koji je bio pred nama dakle mogao filmovati. Do te mjere ima i molim dragog Boga da ne bude takvih predmeta i takvih teških sudbina i u Izvješću za 2013. godinu jer vjerujem da će se radom ovoga odbora, imali smo dvojicu predsjednika od '12. do '13. godine u ovom odboru, oba su bili iz iste političke opcije i jedan i drugi su dali svoj obol i svi ljudi koji su radili u tom odboru pružili su maksimum. Nijedna odluka, vjerujte mi, malo nas je ovdje, reći ću i to, to je jako bitna činjenica, nijedna odluka na odboru nije donesena nekakvim preglasavanjem nego su sve bile jednoglasne jer su u pitanju, dakle ljudi koji sjede u odboru i koji su to doživjeli ne na emotivan nego na jedan pravedan i pravičan način. Dakle, jednostavno smo htjeli učiniti maksimum koliko smo mogli. Dakle, sve što smo mi uradili kao članovi odbora mi smo dali odgovore nekakve. Sve što smo pitali pomoć od ministarstava, tražili od njih određene sugestije odaslali smo građanima i odgovore na njihove predstavke i pritužbe. Nikoga od njih ti naši odgovori, ti odgovori ministarstava, mjerodavnih tijela države nisu obradovali i nisu oduševili. Jer objektivno mi smo u prilici samo sugerirati, uputiti, dakle proslijediti. Mi smo transmisiono tijelo koje u biti ne rješava njihovu sudbinu. Svi su oni, uglavnom, očekivali konačno rješenje od odbora. I kad dobiju akt i kad vide što smo mi tu učinili onda oni vide da smo mi tu nešto radili, malo arbitrirali ali nismo učinili bitnu stvar, nismo raspetljali taj gordijski čvor taj njihov problem koji oni žive. koji oni žive. A ti njihovi su problemi strašni. Od trga bana Josipa Jelačića i buke jer nema karte, buke, dopuštene buke, dakle ni Zagreb niti bilo koji grad niti bilo koja jedinica lokalne uprave i samouprave u Hrvatskoj. Možda bi bilo dobro odavde sugerirati dakle dajte prvo da se donese nekakav zakon i na tu temu i da se to pitanje izregulira da ljudi ne budu kažnjeni što stanuju na Trgu bana Jelačića nego da s ponosom kažu živimo na Trgu bana Jelačića i doista najskuplji je kvadrat ali imamo, imamo spokoj svoj itd. Međutim ljudi su u strašnim nevoljama. Meni je bilo žao gledati fine dame, dakle gospođe koje su došle nama sa suzama u očima došle sa suzama u očima i otišle jer nema karte buke dopuštene buke dakle to se zove karta buke zato spominjem stalno to. to bi trebalo zvati kartom dopuštene buke da tih decibela ispod prozora naših građana u cijeloj RH. Ja se nadam ovo što je rekao gospodin Salapić i ovo što sam ja malo konkretizirao bilo je tu jako puno primjedbi koje su se odnosile na rad državnih službenika, namještenika dakle svih naših referentnih državnih tijela, ministarstava, jako veliki broj se postupaka i sudskih i upravnih vodi i dan danas između u nekim jako brojnim ministarstvima, to je jedna prašuma. Udarilo se na čast, na ugled dragovoljaca Domovinskog rata u određenim javnim poduzećima, proganjaju sindikati, to su stravične stvari koje se događaju. I ono što dolazi pred nas u odbor čitajući sve te predstavke i pritužbe mi jednostavno ostajemo nijemi, nemoćni. Moramo dati sugestiju, znamo da ih to neće zadovoljiti, instrumenata pomoći objektivno nema. Nadam se da ćemo evo u narednom razdoblju za sve ovo što smo zakoturali, zatalasali i poslali na određena mjerodavne adrese ublažiti broj predstavki i pritužbi koje ćemo dobiti u narednom razdoblju. Rekao sam klub HDZ-a će ovo podržati. Hvala vam

slikovito opisao rad našeg odbora, dolazi na sjednice i puno pomaže u radu odbora. Mi ćemo uskoro imati kolega Filipović raspravu o novom Poslovniku Hrvatskoga sabora pa i mi tu trebamo dati svoj doprinos u raspravi da vidimo na koji način se mogu posnažiti dodatnim polugama te ovlasti Odbora za predstavke i pritužbe. I ono što sam ja primijetio u Hrvatski sabora što i kolega zastupnici ne znaju, svakodnevno dolaze građani i mi bismo u Saboru trebali osigurati neki adekvatni prostor da ti ljudi koji dođu ne poljube samo vrata i ulaze u neke male kancelarije. To su ipak građani i građanke RH koji dolaze u najviše predstavničko tijelo RH i svih krajeva. Nažalost nekad ni nemaju novca da dođu do Zagreba, ne znam kako dolaze, ali svašta smo od naših djelatnika odbora slušali i mi bi zaista trebali ozbiljno shvatiti rad ovog odbora baš upravo onako kako ste ga vi slikovito u svojoj raspravi kolega Ilija Filipović prezentirali i stvarno ste to lijepo, životno i stručno rekli. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice. Dakle ovaj osjećaj koji ima predsjednik našega odbora uvaženi kolega zastupnik Salapić, vjerujem malo je možda pretjerao u tim. Mi smo svi dali onoliko koliko smo mogli, koliko smo znali, koliko smo imali vremena iščitati, imali volje, strpljenja čitati ne baš, to su znali biti jako opsežni materijali. Ali čuli ste sukus onoga, zbog toga sam se javio za repliku, dobro bi bilo da predsjedništvo Sabora razmotri malo sve ovo o čemu smo mi govorili, da se osigura prostor nekakav, da primimo na jedan najljepši način te naše građane. To su naši građani, to su naši susjedi, to su naši birači svih nas ovdje u Saboru, da im pokažemo da su došli u hram demokracije, da su došli u svoj Hrvatski sabor i najveće zakonodavno tijelo. Ali pomozite nam da preko tajništva dobijemo veći suport. Dajte nam još službenika, 429 predmeta u prošloj godini. Molim vas to nisu bila pisma, to su bile skriptarnice, to su bile knjige, to su bili ogromni materijali dakle gdje treba i struka i vrijeme i strpljenje i treba ljudi koji će opslužiti ovaj odbor. Ovaj odbor rekao bih onako po svom imenu beznačajnog je imena i prezimena, ali to je saborsko tijelo koje imam dojam najviše tegli i vuče, dakle u ovom Saboru od svih stalnih tijela izuzima Odbor za Ustav i zakonodavstvo dakle pa i pravosuđe koje stalno razmatra sve što dođe u proceduru saborsku. Ali Odbor za predstavke i pritužbe je nešto posebno, dakle ja bih volio da upoznaju svi saborski zastupnici i da kroz jedan mandat napravimo jednu fluktuaciju dakle da mijenjamo ljude iz odbora u odbor. Nije svak preplaćen biti u jednom tijelu da vide što što je to Odbor za predstavke i pritužbe. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Naime, kada smo već o prostoru za rad Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora moram reći da je prije 2 godine ovdje boravila delegacija Parlamenta Hong Konga. I pitali su a gdje su vaše prostorije, vaši uredi svakoga od zastupnika. Pa sam rekao da nemamo, da imamo nas 7 jednu prostoriju ili jedan ured. Pa su se oni čudili, nisu se mogli načuditi da svaki parlamentarac nema svoj ured u koji može doći građanin kao što dolazi u Odbor za predstavke i pritužbe da bi iznio neke svoje probleme i sve ono što je radio ovaj odbor u 2012.godini, a to je 429 pisanih predstavki i pritužbi kao i opetovane predstavke i pritužbe iz ranijih godina koje su dostavljene odboru u 2012.godini. S obzirom na broj ovih predstavki i pritužbi moram čestitati svim članovima odbora i osoblju koje opslužuje ili skrbi o odboru i svima koji rade u Odboru za predstavke i pritužbe. Da, točno je da svaki od nas zastupnika bez obzira što postoji i ovaj odbor, imamo sličnih predstavki i pritužbi gotovo svakodnevno. I kada bi sve te pritužbe i predstavke završile u Odboru za predstavke i pritužbe onda bi to bio možda i 10 puta veći broj. Što reći o samim predstavkama i pritužbama o njihovoj rekao bih specifikaciji. Vidi se iz ove statistike koja je podastrta ovdje da se od navedenog broja, dakle 429, 171 odnosi na područje pravosuđa i uprave, 98 iz područja stambene i komunalne i imovinsko-pravne problematike, 53 iz područja rada i radnih odnosa, a 86 sa socijalnom i zdravstvenom problematikom te 21 predstavka i pritužba iz ostalih područja. Vidimo mi to svakodnevno, evo i sad je akcija Palčić na Hrvatskoj televiziji koju uvode raznorazne udruge, institucije, radio, televizija za pomoć raznim skupinama u društvu. točno je i to da je Odbor za predstavke i pritužbe iako je relativno možda manje poznat nego nekakve druge institucije u Republici Hrvatskoj, dakle radi se o odboru Hrvatskoga sabora, ipak zaprimio 429 pisanih pritužbi i pisanih predstavki, što znači da, to je moja možda jedna subjektivna ocjena za taj odbor da ne zna masa ljudi da postoji. Dakle kada imamo takvu jednu predodžbu onda 429 pritužbi je zaista puno. Nadalje, kaže kolega Filipović da je to pravo rame za plakanje građana Republike Hrvatske. I kada čovjek primi takvu pritužbu i osobno, a ima ih gotovo ja neću reći svakodnevno, počevši od smještaja u studentski dom, od neostvarivanja braniteljskih prava, ne ne znam više iz koje sve problematike se javljaju ljudi, dakle iz radnih odnosa, o prijamu u radni odnos nekoga tko nema prednost u odnosu na osobu koja se žali, po svim pokazateljima i po regulativi. Dakle čovjek zaista bi mogao o situacijama i sudbinama koje se iz tih situacija rađaju gdje vode dugotrajne procese i borbe sa administrativno-upravnim ustrojem u Republici Hrvatskoj, da bi sad na kraju kada ništa ne uspiju obratili Odboru za predstavke i pritužbe mogao zaključiti da u tom administrativno-upravnom stroju stroju postoji i neefikasnost, ali i nehat, nerad pa čak i zlonamjernost, da se čovjeku koji taži pomoć pomogne. I ne samo to, nego jednostavno jedna debela koža koja kaže to je tako i tako i doviđenja. Dakle nema jedne inicijative ljudi koji bi trebali riješiti, dakle inicijative koja bi išla, pomogla čovjeku, dakle išla mu na ruku nego jednostavno ako postoji ikakav i mali kamen spoticanja kaže ne može i gotovo i doviđenja. Dakle, za rubriku ili za emisiju Vjerovali ili ne, ja sam uvjeren da biste vi imali materijala u tom odboru da biste ga snimili bez ikakvih problema ili kako već ne glasi sve emisija na HTV-u u svezi u svezi ovakvih stvari gdje se događaju i gdje se kroje sudbine ljudi. 429 predstavki i pritužbi, pomnožite to sa 4, 5 ili pak više, ne govorim izravno samo članova obitelji negoli prijatelja, poznanika, kumova itd., to je veliki broj. To je zaista veliki broj ljudi koji su iscrpili, uglavnom iscrpili sve mogućnosti i koji su zapeli na nekakvoj stepenici gdje ne mogu ostvariti prava za koja prema ovome što ste ovdje naveli kao primjere zapravo su imali pravo na imali pravo na ostvarenje određenih prava iz svih ovih područja o kojima sam govorio. Pa evo da još ne duljim dalje, koja su to prava. Dakle odugovlačenje postupaka u rješavanju zahtjeva osiguranika za priznavanje iz mirovinskog osiguranja, čeka se po pola godine, po godinu dana, po dvije godine. Slučaj u Vladislavcima u Osječko-baranjskoj županiji, čovjek je dobio za svoju gospođu pravo da može o njoj skrbiti i primati naknadu na dan njene smrti, zato što je imala karcinom dojke i sa metastazama i dakle jedno potpuno urušeno zdravstveno stanje. kada je čovjek pošao na sprovod dobio je pismo od Ministarstva socijalne skrbi da ima pravo skrbiti o svojoj ženi, o svojoj supruzi. dočekao da na dan smrti žene dobije napokon takvu potvrdu, a borio se i išao na stotine instanci, na stotine adrese je pokucao, Nadalje, u zdravstvu u HZZ-u. Vjerujte mi da sam iznenađen kada sam neki dan čuo, a dvije godine nisam u zdravstvu zahvaljujući stavu tamošnjeg lokalnog HDZ-a da nisam podoban kirurg, traumatolog iako sam najstariji i relativno bio uspješan. Kad su mi rekli da dolaze ljudi bez uputnica, dakle u bolnicu. I onda kada sam ja trebao za svojoj rodbini, dakle ostvariti pregled kod očnog liječnika onda su me naručili za 7 mjesec. To je bilo još prije 2 mjeseca. 5 mjeseci čekati recimo za očni pregled, za ortopeda liste čekanja. Dakle, ja se uvijek pitam kako se ljudi ne boje da će se nekome nešto dogoditi u tom čekanju, na snimanje ultrazvuk srca. Kako se ne boje onaj tko naručuje tako daleko i tako dugo, da taj neće umrijeti prije toga, pa će bit odgovoran jer ga nije primio pravovremeno na snimanje ultrazvuk srca. Nije ultrazvuk srca kriv što će netko umrijeti ili neće, ali možda se moglo pomoći da je ranije pretraga obavljena. Ovdje isto tako piše da je pritužbe na red čekanja u bolnicama. I to postoji. I da ne govorim o drugim stvarima u kojima ili sad, evo imamo, bit će opet legalizacija objekata. Da, legalizirat ćemo objekte, odlično. Ali netko tko nema, hodam po terenu, evo neću govorit sad zbog čega. Ljudi se žale na legalizaciju objekata. I što ako se dogodi da nekom omrkne ili smrkne i baci bombu na onog koji dođe rušit nekakav objekt. Hoće li i onda zakon djelovati? Ili se oglušavamo uredno bez ikakvih obzira zakon se mora provesti. A kad netko pogine zbog toga? Kad netko baci bombu, kašikaru ili žličaru kako god hoćete, jer to je on gradio, platio porez na ciglu, crijep, cement, sve. Na svojoj djedovini gradio i sad se mora rušiti. Neću dalje govoriti o problemima koji proizlaze iz ovoga materijala. Ali zaista čestitke Odboru koji je evo nakon, ne znam koliko godina, ja sam ovdje šesta godina, drugi mandat. Ja nisam vidio ni jednog izvješća Odbora za predstavke i pritužbe do ovoga. Dakle, do ovoga za 2012. godinu. Zato kolegama iz tog Odbora čestitam i nastavite samo tako hrabro. Hvala lijepo.

iako mislim da je kolega predsjednik Odbora Salapić imao jednu drugu namjeru sa izvješćem ovog Odbora, a to je ukazati na ono što se radilo i ukazati na ono što bi se moglo raditi bolje. Nije mi drago da ste to iskoristili na način, zapravo vrlo osoban, a pitanje koliko je usputno u javnosti i spominjati konkretne slučajeve nekih obitelji koji možda to i ne žele. Ovo sve ostalo što ste rekli mogu se složiti ali prvenstveno je izvješće ovog Odbora bilo da se ukaže na to da se radi, a da se može raditi još i bolje. Ali da naravno, na žalost Odbor za predstavke i pritužbe nema prevelike moći, ali da ipak radi što god se može napraviti. Vi ste to malo preokrenuli na nešto osobno, čak i politički. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospođo potpredsjednice, ja nisam dobio od vas opomenu da govorim osobno, niti govorim politički. Čak nisam spominjao ni zbog čega sam čuo ako je o legalizaciji, ne znam šta je htjela reći dama dama iz SDP-a. Dakle, i zato ne znam od kud ove uvrede jer ni jedno ime spomenuo nisam, ni ime, ni prezime. Prema tome, ne znam o čemu se radi zapravo. Zaključujem raspravu. O izvješću ćemo glasati naknadno.